Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта за Програма на Народното събрание за периода от 8 до 10 ноември 2017 г. включително.

2017 г.). 5.Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. (Вносител е народният представител Цветан Цветанов на 3 ноември 2017 г.) 6.Второ 6.Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. (Вносител е Министерският съвет на 9 август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 27 септември 2017 г.) 7.Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. (Вносител е Министерският съвет на 3 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.)

на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2017 г. (Вносител е Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 5 октомври 2017 г.) 10.Парламентарен контрол. Моля, гласувайте.

малки пояснения по Програмата. На Председателския съвет се обединихме около това днес да приключим с гласуването на първите три точки и след това, ако времето позволява, което така или иначе ще бъде удължено заради гласуването на първите три точки, да започнем с докладите по Републиканския бюджет – само с докладите, за да може утре да се проведе същинският дебат – само с него да започнем. Но това ще го видим в процеса на работа днес. Правя пояснението с оглед колегите да си направят добре програмата за функциониране на постоянните комисии на Народното събрание, тоест днес най-вероятно няма да може да се провеждат комисии. Съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 1 ноември 2017 г. до 7 ноември 2017 г.: На

е на Комисия по здравеопазване и Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове. На 3 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители са народният представител Георги Колев и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по здравеопазването. На 3 ноември 2017 г. е постъпил Проект на Решение за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. Вносител е народният представител Цветан Цветанов. На 3 ноември 2017 г. е постъпил и е раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приети на първо гласуване на 19 октомври 2017 г. Проектът е изготвен от Комисията по земеделието и храните на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед на срока за писмени предложения за второ гласуване. постъпило в Народното събрание писмо до Председателя на Народното събрание: „Уважаеми господин Председател, на основание чл. 85 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, оттегляме внесения от нас на 26 октомври 2017 г. Законопроект за изменение на Кодекса за социалното осигуряване, № 754-01-76, с вносители народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев, Светла Бъчварова, Георги Търновалийски и Кристина Сидерова. От Националния статистически институт е постъпила Информация за проведеното през октомври 2017 г. наблюдение на потребителите. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.

На 2 ноември 2017 г. говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заяви, че в годините на Втората световна война благодарение на войските на СССР е предотвратена депортацията на евреите от България и по този начин около 50 хиляди души са били спасени от неминуема гибел. На твърдението на Захарова, че Червената армия е спасила българските евреи, отговориха почти всички институции, както и политици и общественици с различни политически възгледи. Разбира се, имаше институционална реакция от българското Външно министерство, в която беше подчертано, че българските евреи са спасени благодарение на усилията на Българската православна църква, политическия и интелекуталния елит на страната, докато по това време Червената армия се е намирала на хиляди километри от България. Не бива да се пропусне да се спомене, че в реакцията на българското Външно министерство се признава ролята на Съветската армия за ликвидирането на национал-социализма в Европа, но се отстоява и тезата, че България има решаващ принос за спасяването на 50 хиляди човешки живота. Два дни след изявлението на Мария Захарова в своя позиция руското посолство в София призна приносът на българския народ, българската интелигенция и Българската православна църква за спасяването на българските евреи. В същото време Организацията на българските евреи „Шалом“ и Американският еврейски комитет реагираха остро на думите на Захарова. В своя позиция изпълнителният директор на Американския еврейски комитет Дейвид Харис нарече твърденията на руския официален представител „фактически неверни и крещящ пример за най-лошия възможен исторически ревизионизъм“. В позицията на господин Харис се казва още: „Независимо от предаността си към Берлин, България се извиси през 1943 г., за да стори нещо забележително да се противопостави на нацистките заповеди и да защити близо 50 хил. български евреи от депортиране и почти сигурно изтребление. Мнозина бяха смело ангажирани с това героично спасително усилие, което е признато с благодарност от Хияд Вашем, историците на холокоста и самите оцелели. На 7 ноември 2017 г. в медиите беше разпространен видеоклип, на който се вижда народният представител от БСП господин Иво Христов по време на среща със симпатизанти в Раднево да защитава тезата на говорителя на руското Външно министерство, като заявява, цитирам: „Скандалът с Мария Захарова – говорителката на руското Външно министерство, е класика в жанра. Като отчетеш, че 80% от населението са дебилни и не могат да се подписват, това работи безупречно.“ И още, какво казва Мария Захарова: „Не трябва да се забравя, че ако не беше Съветската армия, 50 хил. български евреи щяха да бъдат депортирани. Някой съмнява ли се, че нямаше да стане така? Или ще кажем ние: „Йок, не на Гьоринг и Хитлер. Ние ще си ги пазим нашите евреи, Вие си гледайте работата.“ Какво направиха нашите вестници по линия на хибридната война? Извадиха от контекста и казаха: „Руснаците твърдят напук на цялата история, че те били спасили българските евреи“ и 80% дебили в един народ, така е. Това си е класическо изместване проблема, а той е не кой е спасил българските евреи, а защо Вие осирате съветските паметници. Уважаеми колеги, Парламентарната група на ГЕРБ осъжда остро това изказване на народния представител от БСП господин Иво Христов, защото то е символ на безродие и презрение към българския народ. Преди всичко това изказване е унизително за институцията на Народното събрание. Изказването на Иво Христов е гавра с паметта на онези смели българи, които в най-мрачните и тежки години в световната история намериха сили и кураж да защитят своите съграждани евреи и да ги спасят от лагерите на смъртта. Огромната част от тези смели хора след окупацията от 9 септември 1944 г. попадна в комунистическите лагери на смъртта, а една част от тях като Лиляна Паница, бяха убити веднага след преврата без съд и присъда.

Това беше национално предателство, защото спасяването на българските евреи е хуманно достижение от европейски мащаб, което принадлежи и винаги ще принадлежи на България! Откажем ли се от това, както правеше в продължение на 45 години комунистическата власт и както прави днес народният представител от БСП Иво Христов, ние се отказваме от себе си. Няма да позволим това! Не бива да се подминават и думите на Иво Христов, според когото „80% от българския народ са дебили, които не могат да се подписват“. Това е срамно изказване на човек, който по Конституция е призван да представлява целия български народ. И ако тезата, че Червената армия е спасила българските евреи, е перфиден израз на защита на чужд интерес, то да наречеш 80% от българския народ „дебили“ е обида, която няма как да бъде преглътната от нито един българин. Подобно публично презрение към народа си не са си позволявали дори терористите, взривили църквата „Св. Крал“ през 1925 г., дори безродниците, които се опитаха да унищожат Българската православна църква след 9 септември 1944 г., дори националните предатели, които подписаха искането България да се саморазпусне като държава и да се присъедини към СССР. Дори и те имаха достатъчно срам, за да скрият от широката публика своята омраза и ненавист към българския народ и да водят антибългарската си политика, скрити зад догмите на комунистическата идеология. Подобна срамна откровеност през последните години си е позволявал само бившият депутат от БСП Христо Монов, който през 2013 г. нарече протестиращото мнозинство „интернет лумпени“. Уважаеми колеги от БСП, уважаема госпожо Нинова! Само преди две седмици в тази зала гласувахме оставката на народен представител от ГЕРБ, който си позволи да прояви неуместно чувство за хумор в телевизионно предаване. Това беше достатъчен повод за остра реакция от Ваша страна и за оставка от него. Днес имаме ситуация, в която депутат от БСП заявява, че не България, а СССР е спасил българските евреи, че 80% от българския народ са дебили, които не могат да се подписват и че българските медии са папагалски и манипулират обществото. Призоваваме Ви да заявите ясна позиция по отношение на тези думи на Иво Христов. В подобни случаи позицията на партия, която се счита за българска, би могла да бъде само една да се разграничи от подобни изказвания и да поиска незабавно оставката на своя народен представител или да го изключи от парламентарната си група. Ако не направите това, Вие ще проявите двоен стандарт и ще покажете, че говорите едно по време на Вашите партийни събрания и съвсем друго в парламента и в медийното пространство. Ще препотвърдите и двойния стандарт, който приложихте при случая с нацисткия поздрав на президентския съветник Пламен Узунов и ще го превърнете в практика. Припомняме, че тогава атакувахте остро заместник-министър на „Обединените патриоти“ за същото, за което мълчахте и продължавате да мълчите, когато става въпрос за Узунов. По този начин показвате, че Вашата партия говори едно, прави друго и мисли трето. Ако още днес не изключите Иво Христов от Вашата група, ще изглеждате като хора, които говорят едно, когато са в София, друго – когато отиват в Брюксел, и трето – когато се намират в Москва. Причината да не Ви вярват нито в София, нито в Брюксел, нито в Москва е шизофренното Ви мълчание при подобни ситуации. Само преди по-малко от месец от тази трибуна Вашият депутат Александър Паунов заяви, че иска България да излезе от НАТО и Европейския съюз и Вие нямахте нито куража, нито волята да осъществите адекватна политическа реакция, защото политическа реакция не е да се кълнете, че сте за НАТО и Европейския съюз, докато Ваши представители призовават да излезем от Европа и против националния си интерес да се присъединим към нищото. Обръщаме се и към президента господин Румен Радев с призив да се разграничи категорично от думите на Иво Христов, който беше част от Инициативния комитет, издигнал го за държавен глава. глава. Ако отминем подобни изяви с мълчание, ще се превърнем в съучастници на тези, които са ги произвели, защото това не са просто думи – това е битка за България, за нейните устои, за нейното минало и за нейното бъдеще! Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.

Благодаря, господин Председател. Моля, първо за процедура – в залата да бъдат допуснати госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, госпожа Галя Димитрова – изпълнителен директор на НАП; господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ към НАП, както и госпожа Наталия Чернева и Таня Накова. Моля да гласуваме направеното предложение.

На заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: представители на Министерството на финансите – Маринела Петрова заместник-министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, Мина Янкова – началник на отдел в същата дирекция; представители на Националната агенция за приходите – госпожа Галя Димитрова – изпълнителен директор, и Таня Дренска – началник на отдел в дирекция ”Данъчно-осигурителна методология”, представителите на Агенция „Митници” – Светослав Владимиров и Георги Димитров – началници на отдели в дирекция „Акцизи”, представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители и др. От името на вносителите Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Маринела Петрова. Предложените изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) целят прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона. Предлагат се изменения и допълнения в разпоредбите на закона, уреждащи корекцията на ползван данъчен кредит за стоки и услуги. Регламентират се случаи, в които задължението за извършване на годишна корекция отпада. Прецизира се разпоредбата за възникване на данъчно събитие в случаите на доставка с поетапно изпълнение. С оглед допускане на данъчно третиране, несъобразено с правилата на Директива 2006/112/ЕО, се конкретизира, че прилагането на нулева ставка в случаите на превоз на пътници е приложимо само за техния багаж. Прецизира се разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на доставката на „универсална пощенска услуга“, което е в съответствие с направеното в Закона за пощенските услуги разграничение между „универсална пощенска услуга“ и „услуги, и „услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга“. В съответствие с правилата на членове 344 и 345 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност се предлага допълнение на разпоредбите, които регламентират квалифицирането на златните монети като инвестиционно злато, с оглед прилагането на специалната схема за инвестиционно злато. Предлагат се изменения относно реда за определяне на златните монети, които се търгуват на територията на Република България и представляват инвестиционно злато. Допълва се разпоредбата за регистрация, с която данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположения, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. Предложението има за цел да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на облагаема дейност за определен период от годината (осъществяване на дейност в сезонни обекти в рамките на 2 – 3 месеца годишно). Допълва се разпоредбата, която урежда задължителната регистрация на неперсонифицирано дружество, в което са внесени стоки или услуги от съдружник, регистрирано по закона лице, в случаите, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество. Предлага се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, данъчно задължените лица да бъдат дерегистрирани по закона служебно от органите по приходите. Предлагат се изменения, свързани с облекчаване и оптимизиране на процеса на деклариране, съгласно които, освен в изрично предвидени в закона случаи, отпада възможността за подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри на хартиен носител и на технически носител. Подаването ще става по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Прецизира се разпоредбата, предвиждаща обезпечение при доставки на течни горива, като при определени обстоятелства отпада задължението за предоставяне на обезпечения от крайните потребители – лица, които не търгуват, а само пряко потребяват течни горива. Предвижда се принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ да може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване. В преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предлагат промени в следните закони: В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – прецизира се определението за „Енергиен продукт за отопление“ във връзка с различното тълкуване от администрацията и съдилищата и с цел защита на фиска. Допълва се разпоредбата на чл. 12 относно определението за тютюневи изделия. В съответствие с чл. 21, § 5 от Директива 2003/96/ЕС на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти електроенергията се предлага да се допълни хипотезата за избягване на двойно облагане в случаите на производство на електрическа енергия за собствени нужди, като с акциз се облагат само суровините за производство на електроенергията. Предвижда се освобождаване от облагане с акциз на цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг годишно, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията. Предлага се допълнение в процедурата по издаване на решението на директора на Агенция „Митници“ при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издадения лиценз за управление на данъчен склад, като се предвижда решението да подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Във връзка с новите Правила за търговия с природен газ, които предвиждат всички лица, извършващи сделки с природен газ, да сключват договори с операторите на газопреносните и газоразпределителните мрежи за регулиране на енергийните потоци, се въвежда задължение за операторите на тези мрежи да предоставят информация в компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване. Предлага се въвеждането на минимален срок от 1 година за валидност на банковите гаранции, предоставяни от икономическите оператори. Предвиждат се нови забрани в чл. 91б, като се забранява регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или постъпвали физически в данъчния склад. Въвежда се и забрана за подаване на съобщение по реда на чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпвали физически в данъчния склад или обекта на оператора. Допълват се разпоредбите на чл. 102 и в чл. 102а от Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с инсталирането на технически устройства за осъществяване на контрол върху движението на отпадъците от тютюн. Прецизира се разпоредбата на чл. 103, ал. 2 по отношение връщането на доказателства, събрани по реда на ДОПК. Изменението е продиктувано от разнородната съдебна практика и свободното тълкуване на процеса от подлежащите на контрол лица и администрацията. Предлага се промяна в чл. 107з, която цели засилване на института на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство, като се дава възможност при първо извършено нарушение да бъде наложено наказание под минималното определено в съответната административнонаказателна разпоредба. Предлага се прецизиране на санкциите в чл. 110 съобразно тежестта на нарушението и в съответствие със създадената трайна съдебна практика по отношение маловажността на извършеното противоправно деяние.

която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци, да се подават само по електронен път от 2018 г. Предлага се отпадане на съществуващата в Закона отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация. Предлага се промяна, с която изискването на Закона за прилагане към годишната данъчна декларация на „удостоверения“ за внесения в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава, в случаите на доходи на местни физически лица от източници в чужбина, се заменя с изискване за прилагане на „доказателства“. Дава се възможност на местните физически лица да декларират в годишната си данъчна декларация придобитите през годината, в това число и придобитите през 2017 г., необлагаеми доходи съгласно чл. 13 от Закона. Предлага се промяна на срока за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, за изплатените през годината, в това число и изплатените през 2017 г., доходи на физическите лица

да бъдат освободени от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства. Предлага се прецизиране на разпоредби Закона, свързани със заплащане на данък върху таксиметров превоз на пътници, като с промяната се постига пълно съгласуване между Закона за автомобилните превози и Закона за местните данъци и такси. Закона за счетоводството (ЗСч): Предлагат се редакционни промени, които целят прецизиране на съществуващи разпоредби относно сроковете за публикуване на консолидирания финансов отчет, оповестяването на нефинансова информация, изготвянето на годишния доклад за плащания към правителства, прецизира се определението за „нетни приходи от продажби“ и се привежда в съответствие с определението за „нетен оборот“, дадено в Директива 2013/34/ЕС . Създава се нов § 5а с цел да се обезпечи правилното прилагане на Закона от предприятия, чиято счетоводна база за съставяне на финансовите отчети са международните счетоводни стандарти. В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага да се намали прага за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5000 лв. Предложеният праг на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в другите държави – членки на Европейския съюз, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро. За прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост. Ефектът върху бюджета от предложената със Законопроекта промяна в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за отпадане на регламентираната отстъпка от данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация се оценява на допълнителни приходи в размер на в размер на 1,2 млн. лв. за 2018 г. След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията изразиха принципна подкрепа за Законопроекта. Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „за” – 12 народни представители, „против” – 7 народни представители и „въздържал се”

Следва Доклада на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Заповядайте, господин Николов

На свое заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, съвместно със Комисията по Енергетиката, обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерския съвет на 30 На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: господин Кирил Ананиев – зам.-министър на финансите, госпожа Мина Янкова – началник на отдел в Дирекция „Данъчна политика“, госпожа Татяна Накова – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“, госпожа Виолета Гаджева-Баева – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“, Дирекция „Данъчна политика“, и госпожа Диана Терзиева – държавен експерт в Дирекция „Данъчна политика“. Законопроектът беше представен от господин Кирил Ананиев. Основните промени в предложния пакет от промени в данъчните закони, касаещи дейността на Комисията, са в следните посоки:

от страна на лицата, обслужващи фискалните устройства за отчитане на продажбите на горива в търговските обекти, като се предлага предоставящите такъв тип сервизни услуги да преминат от регистрационен на разрешителен режим. По отношение на доставките на течни горива се предвижда също така при определени обстоятелства да отпада задължението за предоставяне на обезпечения от крайните потребители – лица, които не търгуват, а само потребяват горива за нуждите на икономическата си дейност. В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са инициирани промени в редица нормативни актове – Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за пощенските услуги, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Закона за ограничаване на плащанията в брой и др. Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е допълнена разпоредбата на чл. 12 относно определението за облагаемите с акциз тютюневи изделия, като неговия обхват е разширен с препаратите за пушене с водна лула (тип наргиле), съдържащи тютюн или негови заместители. Предвижда се по-стриктен режим на контрола върху отпечатването на бандеролите, осъществяван от Министерството на финансите. Отново по отношение на акцизите се предлага забрана за издаване/приключване на документи за акцизни стоки, които не са били произведени или не са постъпили физически в данъчния склад/обекта, като доказването на това обстоятелство е в тежест на митническите органи. С цел противодействие на нелегалната търговия с тютюневи изделия и алкохолни напитки се въвежда забрана за за предлагане с цел продажба на акцизни стоки без заплатен акциз чрез услугите на информационното общество и с опосредстването на пощенските оператори. Регламентират се допълнителни правомощия на митническите органи при контрола върху движението на акцизни стоки, както и на възможност за извършване на така наречените „контролирани покупки“. В Закона за ограничаване на плащанията в брой с цел намаляване на сивата икономика се предлага нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5000 лв. При последвалото обсъждане на Законопроекта народните представители Драгомир Стойнев и Адлен Шевкед изразиха несъгласието си с основни постановки от същия. След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерския съвет на 30 Благодаря, уважаеми господин Николов. Следва доклада на Комисията по енергетика. Заповядайте, господин Добрев.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

На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: господин Кирил Ананиев – зам.-министър на финансите, госпожа Мина Янкова – началник на отдел в Дирекция „Данъчна политика“, госпожа Татяна Накова – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“, госпожа Виолета Гаджева-Баева главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“, госпожа Диана Терзиева – държавен експерт в Дирекция „Данъчна политика“ Мотивите към законопроекта бяха представени от господин Кирил Ананиев – зам.-министър на финансите. Преходните и заключителни разпоредби се предлагат промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Прецизира се определението за „Енергиен продукт за отопление“ във връзка с различното тълкуване от администрацията и съдилищата и с цел защита на фиска. Във връзка с новите Правила за търговия с природен газ, които предвиждат всички лица, извършващи сделки с природен газ, да сключват договори с операторите на газопреносните и газоразпределителните мрежи за регулиране на енергийните потоци, чл. 57а се създава нова алинея 11, съгласно която операторите на тези мрежи се задължават да предоставят информация в компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване. При извършване на проверки от митническите органи данните ще бъдат съпоставяни с тези от уредите за търговско измерване на потребителите на природен газ и подадената от икономическите оператори информация. В последвалата дискусия народният представител господин Таско Ерменков заяви, че народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепят предложения Законопроект, тъй като в преходните разпоредби има текст, който ограничава размера на разплащането в брой. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 10 гласа „за”,

Следва Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, Уважаема, госпожо Председател, уважаеми колеги!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 за данъка върху добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г. В заседанието на комисията взе участие госпожа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, която представи Законопроекта от името на вносителя в частта му, касаеща промените в Закона за местните данъци и такси Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона. С Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта са предложени и промени Закона за местните данъци и такси. Предложена е промяна за разрешаване на установени проблеми при облагането на ремаркета. Предвижда се специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари да отпадат като термин от разпоредбите ЗМДТ, тъй тъй като не е налице легална дефиниция за тях в националното законодателство. Предлага се всички видове ремаркета да се облагат само в състав с моторното превозно средство категория N. Промяната цели преодоляване на установени при обмена на данните работи (МВР) проблеми при облагането на специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и тяхното коректно категоризиране. Друга част от промените предвижда електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, да бъдат освободени от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства. Предлага се също така да бъдат прецизирани разпоредбите в закона, свързани със заплащане на данък върху таксиметров на пътници, като с промяната се постига пълно съгласуване между Закона за автомобилните превози и ЗМДТ. Предложени са някои редакционни промени, свързани с обектите на облагане с данък върху превозните средства, като с промяната се постига съгласуване между Закона за движението по пътищата и ЗМДТ. След представянето на Законопроекта се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа – „за”, 4 гласа – „против”, и 2 гласа – “въздържали се”, предлага на Народното събрание

„ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 1 ноември 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха госпожа Мария Веселинова – началник отдел в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, и госпожа Петя Копчева – началник на отдел в Дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. При представянето на Законопроекта представителите на Министерството на финансите изтъкнаха, че направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на Закона. Със Законопроекта се прецизира разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на доставката на „универсална пощенска услуга“, с цел да не се допуска по-широко тълкуване на освобождаването, предвиденото в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност.

по отношение на прецизиране на субекта, освободен от облагане с ДДС при извършване на „универсална пощенска услуга“, както е определена в член 3 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно Общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата, изменена и допълнена с Директива 2002/39/ЕО и с Директива 2008/6/ЕО. В преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за пощенските услуги, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите Закона за пощенските услуги се създава разпоредба, според която се забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове. С предложените изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси се разрешават установените установените проблеми при облагането на ремаркета. Предвижда се „специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ да отпаднат като термин в разпоредбите на чл. 55 от закона. Предлага се всички видове ремаркета да се облагат само в състав с моторното превозно средство категория N. Промяната цели преодоляване на установени при обмена на данните от регистъра на МВР проблеми при облагането на специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и тяхното коректно категоризиране съгласно разпоредбите на чл. 55 от Закона за местните данъци и такси. Направено е и предложение електрическите превозни средства категории L5e, L6e и L7e, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, да бъдат освободени от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства. От вносителите бе заявено, че се прецизират и разпоредбите в Закона, свързани със заплащане на данък върху таксиметров превоз на пътници, като с промяната се постига пълно съгласуване между Закона за автомобилните превози и Закона за местните данъци и такси. Предложени са и редакционни промени, свързани с обектите на облагане с данък върху превозните средства. След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената

Заповядайте, господин Гечев.

съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, целият пакет от данъчни закони, в това число и този, и бюджетът трябваше да стоят един месец за обществено обсъждане. Те стояха няколко дни! Няма как парламентът да нарушава собствените си закони и разпоредби за работа и да приема тук закони, които не са обсъждани. Второ, което е по-важното. В Бюджетната комисия повдигнахме въпроса и не получихме отговор. Предлагат се промени в този Закон – в „Заключителни разпоредби“, в десетки други закони. Уважаеми колеги, без абсолютно никакви разчети няма нито едно число какво става с бюджетните приходи и бюджетните разходи.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! След дълги дискусии, проведени от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, ние категорично няма да подкрепим този Нашата основна теза от създаването на този кабинет винаги е била, че участието на националистите във властта е пагубен за държавата и тук в този ЗИД личи намесата на ресорния вицепремиер, ако не сте разбрали, говорим за икономика и туризъм. Кои текстове са плод на решителната творческа мисъл на цитирания по-горе? В § 13 „Внасят се промени в чл. 96 от сега действащия Закон, а именно: намалява се срокът за регистрация по Закона за ДДС от 14 на 7 дни.“ Не виждам с това как подпомагаме бизнеса? Добавя се т. 2 в по-горе цитирания текст, която гласи следното, колеги: „Датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност може да направи обосновано предположение, че ще достигне облагаем оборот 50 хиляди или повече в рамките на текущия или следващия месец.“ С този тест държавата придобива още един рестриктивен елемент, който се основава, цитирам: на „обосновано предположение“. Тук възниква въпросът: как мантрата, повтаряна ни от управляващите, че ще стимулират малкия и среден бизнес, след като е направил обосновано предположение, а ако не достигне предположението пък, било и то обосновано, също не е ясно как ще извършва обосноваването за регистрация по този Закон? За дерегистрация в 14 дневен срок ще отчитаме дейност, че е много добра бизнес средата. Вижте колко много фирми са регистрирани по Закона за ДДС. Рестрикцията ще се прилага в пълна сила, като прилагаме метода на аналогичния бизнес и ще санкционираме фирмите, които не са се регистрирали по този Закон с обосновано предположение. За мен, колеги, това определение е нонсенс. Тук възниква въпросът: защо се отменят текстовете на чл. 176а и 176б, заложени съответно в § 26 и § Мотивите, дадени от правителството, са твърди неясни. Аз предполагам, че с отмяната на тези членове, отпада защитата на фиска или се дава амнистия на тези субекти, от които е поискано обезпечение за регистрация по Закона за ДДС, или пък се взимат обезпеченията на база този Закон, без да се издава акт на компетентния орган. Ако се приеме този текст, най-вероятно времето ще покаже за кого или за какво се налага тази отмяна. Относно новите рестриктивни действия, насочени към сезонния бизнес в туризма

от сега действащия Закон за ДДС. Няма да го цитирам, текстът е пред Вас, колеги, прочетете го и го осмислете правилно! Тук стигаме до съществената част този ЗИД, а именно „Преходните и заключителни разпоредби“, както преди малко спомена, професор Гечев. От § 22 разбираме, че ограничаване на плащанията в брой отново са на дневен ред въпреки категоричната му отмяна в предишния опит на управляващите. Не е нужно да влизаме в полемиката за въвеждане на ограничението, защото беше доста дискутиран, обстойно преди няколко месеца, не само от от парламента, но и от бизнеса. Мисля, че мнението на последния в случая е меродавен. Другите промени, с които ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ след дълъг дебат сме категорично „против“, ще ги изложа в няколко направления, а именно: промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Въвеждането на понятието „доказателства при деклариране на внесени данъци и осигурителни вноски в чужбина“. Колеги, всички са обвиняеми, защото трябва да прилагат доказателства към данъчните си декларации. Аз декларирам и затова прилагам доказателства. Абсурд е, колеги! Никъде в този текст на ЗИД не се не се тълкува понятието „доказателство“. Как ще се интерпретират от проверяващия орган, тоест позволява се субективизъм при преценката това доказателства ли са, или не са. Още една колизия, колеги, с отмяната на чл. 53, ал. 6, от сега действащия Закон, физическите лица да ползват 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне при спазването на условията в този член, със следващата ал. 7, която е новосъздадена, вменява задължения на всички самоосигуряващи се лица – говорим за еднолични търговци, свободни професии, регистрирани земеделски производители, да подават декларация по чл. 50 от Закона само по електронен път. Обяснете ми кое налага тази мярка? Аз я разбирам така: малкият и среден бизнес, свободни професии, земеделски производители до 2017 г. действаше „морковът“, а от 2018 г. започва „тоягата“. Защото Вие управляващите стимулирате малкия и среден бизнес с рестрикции. Тук прозира ориентираната към малкия човек състрадателна мисъл на ресорния вицепремиер, на когото не един път досега от „Движението за права и свободи“ сме искали оставката, защото е много „полезен“ за всички в тази държава. Извинете ме, но как бай Иван – обущарят, ще си подаде годишната декларация по електронен път? Ще Ви кажа – ще си плати! Още една услуга, която, той трябва да заплати от така отънелите му приходи. Или чичо Гошо – овчарят, който освен драстично повишените си осигурителни вноски, ще отиде до областния център да си вземе персонален идентификационен код от офиса на НАП, като преди това си е регистрирал имейл адрес, пътните разходи, лутането по институциите, търсенето на счетоводител… Каква идилия – нали, колеги? На фона на липсата на средства за фураж – да се храни, да се лекува, не дай си боже да има семейство... Проза?! Не на последно място, ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ не можахме да си изясним защо срокът за подаване на декларация по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица се измества с два месеца напред? На нас в Комисията ни обясниха, че ако получателят на доходи е забравил, че му е бил изплатен такъв, ще влезе в информационната система на НАП – не разбрахме по какъв начин ще влезе в информационната система на НАП, ще види, че платецът на доход е декларирал неговото име и така, видите ли, той ще може да си включи този доход в своята декларация. Тук възниква и обратната хипотеза, колеги. Като платецът не ми е декларирал името, аз защо да си декларирам дохода, като в същото време в сега действащия Закон до 30 септември имате опцията да подавате коригираща декларация? Обяснението в този случай, звучи някак неуместно и неубедително. Затова, колеги, ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ няма да подкрепим този Законопроект и Ви призовавам, и Вие да дадете отрицателен вот. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние категорично не отхвърляме тези промени в този Законопроект, тъй като с много от предложените промени сме съгласни. Аз по-скоро ще се спра на тези промени, с които не сме съгласни. Те бяха в голяма степен презентирани от колежката преди мен. Ще започна с новото предложение за ограничаване на плащанията в брой. Ние не можем да си обясним защо, докато преди два месеца между първо и второ

На заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика министър Горанов направи презентация на мерките, които са предприели за ограничаване на сивата икономика и контрабандата. Голямо внимание обърна на промяната, която е въведена с този Законопроект, за ограничаване на плащанията в брой. Един от основните му доводи беше констатацията, която направи, като каза, че си е направил труда да погледне статистиката и какво е установил. Към 31 декември 2009 г. парите в обращение в страната са били 9 млрд. лв., а парите в касите на фирмите, по данни от статистиката, са били 10 млрд. лв. В края на 2016 г. парите в обращение са били 14 млрд. лв., а парите в касите на фирмите – 13,5 млрд. лв. Ето защо той каза, че това го го е накарало да предприеме спешни мерки за ограничаване на плащанията в брой. Аз си направих труда да направя едни прости изчисления и установих, че делът на парите в касите на фирмите спрямо парите в обращение в края на 2009 г. е бил 111%, а този дял в края на 2016 г. е 96%.

парите на фирмените каси е намалял само с 15% – по 1,25% на година, което доказва, че с тази мярка за ограничаването на плащанията в брой се постига 1,25% на година ограничаване на сивата икономика и контрабандата. За нас този този мотив за въвеждане на ограниченията на плащанията в брой няма да свърши тази работа. Ето защо трябва да се търсят други механизми за ограничаване на сивата икономика.

разбирайте народните представители, които присъствахме на заседанието, който каже, че плащането на еднократна сметка от 5000 лв. е обичайна практика за обикновените български граждани…“ Тук не говорим за еднократно плащане, уважаеми колеги. Може би министърът е чел само Закона за ограничаване на плащанията в брой, където наистина се говори за еднократно плащане.

така и за всички плащания по договор, по който общият размер на паричните потоци е равен или надхвърля 15 хил. лв., включително и всички данъци и такси към него“. Тоест има разминаване между Закона и Указанието. Лошото е, че тези указания се издават съгласно чл. 10, ал. Закона на НАП, където министърът на финансите има право да дава задължителни указания към Националната агенция за приходите.

те няма как да знаят за това Указание и няма как да знаят как стоят нещата. Ще Ви дам пример. Ако едно физическо лице дава апартамент под наем и месечният наем е 1000 лв., ако е сключен за една година, стойността на договора е 12 хил. но той, като не е чел Указанието, ще каже, че е 1000 лв., и може да си плаща в брой, а санкцията, ако е плащал в брой за първо нарушение – 25%, е 3000 лв., за второ нарушение е 6000 лв. Също така в Указанието, обърнете внимание, е записано, че това се отнася и за договори за доставки, които могат да бъдат не само писмени, но и устни. Навлязох в тези подробности, за да си представите в каква абсурдна и опасна ситуация са поставени най-вече българските граждани, да работят малкият и средният бизнес, спазвайки Закона за ограничаване на плащанията в брой и да бъдат глобявани, а не по Указанието на НАП, тъй като най-вероятно те няма да са запознати с него. Ето защо според парламентарната група на „Воля“ – ние поставяме много сериозно въпроса за втори път, този Закон за ограничаване на плащанията не само трябва да бъде променен, но трябва да бъде изготвен един нов Закон, а не да се работи шест години по едно Указание и евентуално тогава да може се мисли за някакви промени в тази посока. Затова ние ще се въздържим да подкрепим този Законопроект. Също искаме да предложим и за това, че вече няма да има 5% отстъпка за физически лица, тъй като са отпаднали условията за нейното ползване, тоест всички данъчни декларации трябва да се подават по електронен път, но условията са две. Второто условие е това, че ако физическото лице, освен че си е подало декларацията по електронен път, ако си е платил задълженията до 28 февруари ние предлагаме да остане второто условие, тоест, ако физическите лица си платят своите задължения за данък „Общ доход“ до 28 февруари, те да ползват тази 5-процентна отстъпка, за да бъдат стимулирани навреме да си плащат данъците. Министър Горанов каза, че приходът в бюджета, който ще влезе от въвеждането на тази промяна, е милион и двеста. Аз мисля, че не е чак толкова много, за да се направи този реверанс към Колежката спомена за декларацията по чл. 73, която трябва да се подава. Променен е срокът от 30 април до 28 февруари. Аз искам само да допълня, че санкцията е много висока. Ако може този срок поне да бъде до 31 март, когато се подават годишните декларации, защото за всеки недеклариран доход на физическо лице санкцията е 250 лв. – може да си представите, ако си пропуснат пет физически лица, фирмите какви санкции трябва да плащат. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Христова. Реплики към изказването на госпожа Христова? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам изказвания, колеги. Закривам разискванията. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 702-01-41,

Уважаеми господин Председател, колеги! Моля за процедура

Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. доклада на Комисията по бюджет и финанси ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител Менда Стоянова. Уважаеми господин Председател, моля за процедура в залата да бъдат допуснати д-р Мирослав Ненков – заместник-министър на Министерство на здравеопазването, професор Камен Плочев – директор на Националната здравноосигурителна каса, Ганка Аврамова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“ на Националната здравноосигурителна каса, и госпожа Таня Милева – началник на политическия кабинет на министъра на българското председателство.

на лицата в залата. Гласували 166 народни представители: за 147, против 9, въздържали се 10. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите да заемат местата си.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Съгласно Конституцията на Република България, чл. 83, ал. 2, съгласно и нашия Правилник, правя процедура по точки втора, трета и четвърта, тоест по бюджетите днес, които ще гледаме и ще се докладват в пленарната зала, на практика няма представител на Министерския съвет – има заместник-министри, но няма представител на Министерския съвет. Моля да поканите в залата представител на Министерския съвет, вицепремиер, който да присъства на гледането на тези най-важни закони за България, които определят политиката на правителството за следващата година и да изискате тяхното присъствие тук, защото може да има зададени въпроси към тях. Все пак гледаме на първо четене бюджетите на страната! ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Попов. Ще поканим отново представители на правителството. В момента местата си заемат гостите, за които гласувахме току-що. Правителството, знаете, че е на изнесено заседание в Брюксел, така че

заседание, проведено на 2 ноември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите министър Владислав Горанов,

както и представители на синдикатите. Мотивите към Законопроекта бяха представени от господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите и председател на Надзорния съвет на НЗОК. Той посочи следните приоритети, които са заложени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следваща година: на първо място – електронното здравеопазване, майчиното и детското здравеопазване, профилактиката и ранната диагностика на заболяванията и качествената медицинска и дентална помощ; - на второ място – ще бъдат повишени изискванията към контролната дейност, както по отношение на медицинската, така и на финансовата част на изпълнителите на медицинска помощ и аптеките; място – провеждане на адекватна лекарствена политика, насочена към осигуряване на качествени, ефективни и достъпни лекарствени продукти. През периода на средносрочната бюджетна прогноза за следващите три години ще се цели създаване на условия и устойчивост на финансовите ресурси, ефективност и контрол на разходване на средствата.

Предвидени са трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение

за общо разходи и трансфери само за разходи са предвидени 3 855,4 млн. лв. и за предоставяне на трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса

г.; 4. за медико-диагностична дейност 80,0 млн. лв., или с 2,5 млн. лв. повече от 2017 г. 5. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в в т.ч.: 5.1. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната 718,0 млн. лв. или с 145,0 млн. лв. повече от 2017 г.; 5.2. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността

от 2017 г., в т.ч. цялата сума е за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. В бюджета на НЗОК за 2018 г. са предложени разходи за персонал в размер на 37,6 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата на разхода за персонал за 2017 г. с 3,4 млн. лв. За издръжката на административните дейности по здравното осигуряване за 2018 г. се предлага да се изразходва сумата 12,1 млн. лв., или с 1,0 млн. лв. повече от 2017 г. За 2018 г. плащанията за сметка на средствата от трансфера на Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 са в размер на 24,0 млн. лв., или толкова, колкото са и за 2017 г. Тази сума е предназначена да се разходва за: лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 2,2 млн. лв. 2. дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение – 1,7 млн. лв.

и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., да бъдат в размер на 4,6 млн. лв., или повече с 0,5 млн. лв. от 2017 г. Бюджетът на НЗОК за 2018 г. е подготвен при сега действащата задължителна здравноосигурителна вноска от 8 на сто, като не се предвижда нейната промяна. ІІІ. Със Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. се предлага балансирано бюджетно салдо, каквото е било прието и с бюджета за 2017 г.

незаплащане от НЗОК на лекарствени продукти с ново непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък; не се предвижда увеличаване дела на разходите за извънболнична помощ. Народният представител Нигяр Джафер Джафер (от ПГ на ДПС) постави въпроси относно намалението на резерва от 10 на сто на 3 на сто; електронното здравеопазване – което би засилило контрола и прозрачността при разходването на публичния ресурс; ограничаване заплащането за лекарствени продукти с ново непатентно наименование – което ще ограничи възможността новите технологии да бъдат достояние на българските пациенти. Народният представител Кръстина Таскова (ог ПГ на „Воля“) също изрази неподкрепа на ограничаване заплащането за лекарствени продукти с ново непатентно наименование, което ще лиши български граждани от възможност за лечение и за лекарства и в нови дейности. Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев изрази принципна подкрепа за изразената със Законопроекта визия за неотложна нужда от повишаване на финансовия ресурс

„Концепция и цели за здраве 2020“ и „Национална здравна стратегия 2020“ за постоянно изнасяне на тежестта на медицинската помощ в извънболничния сегмент на системата. Доктор Грозев настоя за увеличаване на средствата, предвидени за извънболнична помощ, предвидени в първичната болнична помощ и специализираната такава. Изразена бе и подкрепа за идеята за неразкриване на нови лечебни заведения, но не и за неразкриване на нови дейности или за дейности, които ще се изнесат от извънболничната в зъболекарски съюз д-р Николай Шарков изрази принципна подкрепа за Законопроекта и повишаването на финансовия ресурс в здравеопазването, както и надежда за реализирането на идеята за въвеждане на абсолютно нова дейност - протезирането на възрастовата група над 65 години. Председателят на Българския фармацевтичен съюз господин Илко Гетов изказа мнението, че предвидените средства за лекарства за следващата година са под допустимия минимум, както и че не са посочени мерки за подобряване достъпа на пациентите до нови терапии, лекарства и фармацевтични услуги. Председателят на Българска асоциация на професионалисти по здравни грижи госпожа Милка Василева изрази надежда, че ще бъдат направени правилните стъпки, така че за здравни услуги и професионалисти по здравна грижи да получат достойно заплащане. Председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България д-р Любомир Киров изрази становището, че бюджетът на НЗОК в частта извънболнична помощ и особено също в частност частта „първична извънболнична медицинска помощ или общопрактикуващи лекари“ е крайно незадоволителен като увеличение. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България господин Васил Велев заяви, че половината работодателски организации подкрепят проектобюджета, защото се вижда опит за въвеждане на повече ред и ограничаване на разхищенията и злоупотребите, макар и с административни средства. Препоръките и критиките са свързани с това, че няма достатъчно политики за подобряване на превенцията и доболничната помощ, електронизация на здравеопазването и липсата на пазарни саморегулиращи се механизми за въвеждане на повече ред и ресурсът и ресурсът да бъде използван максимално добре и да стигне дотам, където трябва. Представителят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ Пламен Радославов изрази подкрепа за Законопроекта, като

увеличаването на средствата не гарантира по-високо качество на здравните услуги и е наложително да се подобри контролът върху реално извършените здравни услуги, за да се ограничат възможностите за фиктивно оказана медицинска помощ. Заместник-председателят на Българската стопанска камара господин Димитър Бранков обърна внимание на недофинансиране на общинските болници и предприемане на законодателни мерки за тяхното спасяване. В отговор на поставените въпроси и изразени становища министър Горанов заяви, че системата на здравеопазване е натоварена с изключително много очаквания и с невероятна неефективност по отношение на мрежата, по отношение на структурата и по отношение на разпределението на ресурсите. За да бъде преодоляна тази неефективност, която не би следвало да се търси в бюджета, е необходимо провеждането на обширен дебат, на който Здравната комисия и съсловните организации да установят какъв е размерът на необходимия ресурс, за да може да се финансира достатъчно българското здравеопазване. До приключването на такъв дебат пред Финансовото министерство или неговите представители в Надзора на Здравноосигурителната каса ще стои въпросът по най-ефективен начин ли се харчат парите на българския данъкоплатец, с най-ефективната структура ли се прави това. След обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: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

Абсолютно недопустимо е, колеги, в залата да няма представител на Министерския съвет. Заместник-министрите не са членове на Министерския съвет, те са членове на политическия кабинет на съответния министър. Те могат да дават експертно становище, може и политическо, но единственият Закон, по който законодателна инициатива има само Министерският съвет, не може да бъде внесен и гледан в залата без представител на вносителя. Вносителят е Министерският съвет. Моля Ви, правили сме всякакви компромиси в тази зала, но все пак и компромисите имат свои граници! Представител на Министерския съвет, ако не може да бъде ресорният поне да бъде вицепремиер, който изпълнява в момента длъжността премиер или самият премиер, изобщо представител на вносителя трябва да дойде в залата. Ако до половин час не дойде, ние ще поискаме почивка и преустановяване на гледането, докато тук заеме мястото си представител на вносителя, защото така излъчваме към хората послание, че тази работа е несериозна. Да гледаме този бюджет не е несериозна работа и всички добре го знаем. И още една процедура, която може да подложите на гласуване, ако сметнете, че е правилна. Предлагаме и трите бюджета да бъдат предавани по Българското

Обратно становище на предложението на господин Цонев? Заповядайте, господин Кирилов. Вероятно предложението за излъчване или за присъствието? ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Не, господин Председател, относно присъствието и

когато имаме министър в оставка – на Министерството на здравеопазването – тук присъства заместник-министър на здравеопазването, който изпълнява длъжността на министър. Колеги, нека сме наясно със следното: не само министърът представлява едно министерство. Министерството има политически кабинет (Реплика Как да не е така? Няколко са нивата на представителство. Вие изисквате представителство от министър на министерство, където министърът в момента е в оставка. В момента присъства най-висшият представител на това министерство – заместник-министърът, който изпълнява функциите на министър. Какво друго представителство да бъде осигурено? Няма смисъл от това да се въртим в дяволски кръг – да доказваме представителство. Няма как да Ви върнем министър, на когото беше провокирана оставката и човекът е в оставка.

Ако иска, ще продължи да изпълнява функцията до гласуване на оставката, но той е в оставка.

Господин Попов, заповядайте. Те не изпълняват собственото си решение и превръщат Народното събрание в един гумен печат. Не знаем какво обсъждаме! Тук пише, точка трета: да представи Законопроекта по точка първа в Народното събрание.“ Говоря за Законопроекта, който гледаме в момента, за тази точка. Записана е в решението на Министерския съвет. Очевидно, че на господин Горанов са му по-важни срещите в Брюксел, отколкото да дойде тук да присъства на приемането на бюджета на Здравната каса. (Възгласи от ГЕРБ.) призовавам и правя процедура – моля да задължите вицепремиера, господин Симеонов, да дойде да присъства тук при гледането на бюджетите. В момента не знаем от коя изпълнителна власт се управлява България. От заместник-министри и директори на дирекции очевидно.

срок, в който да се вземат мерки за осигуряване на лицата. Поемам този ангажимент. В резултат на усилията на Председателството заместник-министърът е вече тук. Ще направим нужното, за да осигурим на определено ниво присъствие на представители на изпълнителната власт.

Продължаваме с доклада на Комисията по здравеопазване. Заповядайте, госпожо Дариткова, да запознаете народните представители с доклада на Комисията. Имате думата.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

859 млн. 978 хил. лв. Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8 на сто, като в разчетите са отразени ефектът от увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари 2018 г. от 460 лв. на 510 лв. и ефектът върху размера на трансферите за здравно осигуряване от увеличаване на частта от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за лицата, осигурявани за сметка на държавния бюджет от 55 на сто от 2016 г. и 5 на сто годишно от всяка следваща година до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица по реда на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване. Съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2018 г. е 60:40.

700 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантиранa от бюджета на НЗОК. Господин Ананиев подчерта, че през 2018 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно предлаганото със Законопроекта изменение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 114 млн.

на здравноосигурителните плащания, по-ефективно разпределение на средствата и контрол върху тяхното разходване. С измененията и допълненията в чл. 15 и чл. 19 се прецизират функциите на Надзорния съвет и на управителя на Националната здравноосигурителна каса.

лекарски съюз беше представено от председателя на съсловната организация, д-р Венцислав Грозев. Той поясни, че разходната част на бюджета, макар и номинално увеличена с 407 млн. лв., не е планирана в необходимия размер предвид философията на Националната здравна стратегия и Концепция „Цели за здраве 2020“ и заложените в тези документи стратегически цели. Предвиденото увеличение в разходната част на бюджета за 2018 г. е крайно недостатъчно по отношение на средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ. В заключение д-р Грозев посочи, че Българският лекарски съюз не подкрепя предлаганите текстове на разпоредбите на § 11, ал. 2 и на § 12, т. 3 и 5 от Законопроекта. Председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков информира народните представители, че въпреки

Той изрази надежда, че в хода на договарянето на Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г. ще се потърсят възможностите за финансиране на пълното протезиране за населението над 65 години по възрастови групи. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите в Законопроекта финансови параметри и отправиха конкретни въпроси във връзка с възможността Националната здравноосигурителна каса да гарантира осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ на всички здравноосигурени български граждани в рамките на предлагания за 2018 г. бюджет. Те подчертаха, че увеличаването на финансовия ресурс само по себе си няма да доведе до съществена промяна във функционирането на здравноосигурителната ни система без предприемането на ефективни мерки за повишаване на контрола и създаването на механизми за адекватно разпределение и разходване на средствата от бюджета на Някои от народните представители посочиха, че текстовете на разпоредбите на § 6 и § 11, ал. 2 от Законопроекта ще доведат до ограничаване достъпа на българските граждани до съвременна и качествена медицинска помощ и лекарствена терапия. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” – 12, „против” – 8, „въздържал се” – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна

здравноосигурителна каса, № 702-01-40, внесен от Министерския съвет. Откриваме разискванията. Желаещи за изказвания народни представители? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма да скрия, че съм твърде изненадан от това, което става. Според всички социологически проучвания, здравеопазването е в тройката на най-важните проблеми на обществото, наред с корупцията и образованието. Обществото казва ясно: нуждаем се от нов обществен договор в сферата на здравеопазването. При тази ситуация хората, които отговарят за разпределението на бюджета на Националната Няма ги, при положение че в предизборната програма на партия ГЕРБ здравеопазването беше доста добре отразено и аз мислех, че ще има промени и реформи. Правителството на господин Борисов 2 с министър Москов декларира намерения за много промени и то се опита да ги направи. За съжаление, технологично те не бяха издържани и съдебната власт отмени практически всички. Тоест ние от няколко години считаме, че трябва да има реформа в сферата на здравеопазването, защото така иска българският избирател, отново обаче ние сме на неговата начална точка. В предлагания ни бюджет липсва стратегия и концепция за развитие на здравеопазването. Нека днес да не се лъжем – основният бюджет на здравеопазването не е бюджетът на Министерството на здравеопазването, а е бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. С политиките, със стратегията, с вижданията в него се определя бъдещето на българското здравеопазване през следващата година, а такава концепция липсва. Даже по този парлив въпрос – въпроса за демонополизация на здравното осигуряване, липсват отново политики. На всичко отгоре имаме и неиздържани юридически решения на Надзорния съвет за ограничение на сключване на договори с нови заведения, нови дейности и нови лекарства, нови молекули, както ние казваме в сферата на здравеопазването. Определено считаме, че това е един бюджет на статуквото, един бюджет, който не вещае добра перспектива за здравеопазването в Република Ние отново сме представени пред невъзможността да прехвърляме числа от едни параграфи в други – нещо, което не е решаващо, не е структуроопределящо в здравеопазването и няма да донесе нищо хубаво. Говорим, че страната е в остра демографска криза, а някои казват, че е в демографска катастрофа. Една от политиките, която може да бъде предприета в това отношение, е политиката в сферата на здравеопазването. Политика, която касае опазването на здравето на новородените, на децата, на учениците, на възрастните хора. Липсват реални предложения за решения в тази сфера.

в Димитровград, в Поморие и много другаде. Всеки ден кметове се обаждат и казват: „Какво ще правим с нашата болница? Моля, помогнете!“.

Прави ми впечатление и мнението на Фискалния съвет, който остро критикува предложения бюджет най-вече – направи ми впечатление – за липсата на политика, за опазване дейността на общинските болници като основни болници в системата на болничното здравеопазване. Уважаеми колеги, явно няма да можем да направим много. Въпреки това ние имаме някои конкретни предложения. На първо място, това, което казах – политика за демографската криза. Ние искаме да увеличим бюджета с 30 млн. 552 хил. 300 лв. на средствата в болничната помощ за сметка на увеличената приходна част, здравноосигурителните вноски. Увеличението е със 100 лв. на средствата, така наречената „клинична пътека за раждане“. През миналата година имаме 63 хил. раждания.

Така или иначе имаме 63 хил. раждания. Това прави една минимална сума от 6 млн. 300 хил. лв. Тези – дай Боже, на всички го пожелавам – които са присъствали на раждането на техните деца, знаят какви са условията в българските акушеро-гинекологични отделения. Определено Ви казвам: финансирането на пътеката от 530 лв. не отговаря на потребностите на този основен дял от българското здравеопазване. В едно раждане, ако е оперативно, участват 7 – 8 човека. С тези 530 лв. какво плащаме? Нищо не плащаме. Основателни са претенциите на родилките. На второ място, ние скоро присъствахме на кръгла маса по въпроси на педиатрията. Там колегите казаха, че клиничните пътеки, заплащани в областта на детското здравеопазване, е подценено, недостатъчно. Това касае както неонатологията, където си представете, ако се наложи на недоносеното бебе да се приложи така нареченият сърфактант – средството, с което се разгъват неговите дробове. Стойността на този сърфактант е равен със стойността на пътеката. А другите средства за отглеждането му, което е доста продължително, както знаете, практически не остават. Това води до ограничаване, стагнация, отказ от използването на съвременни средства за медикаментозно лечение в областта на неонатологията. Така стои въпросът и с педиатричните пътеки за лечение на деца в по-голяма възраст. Ние предлагаме увеличение с 15% на пътеките в педиатрията, което според нашите изчисления представлява една сума от около 15 млн. лв. Уважаеми колеги, през 2017 г. сме свидетели на един интересен факт. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса не изпълнява свое решение.

която е в размер на 19 млн. 252 хил. 300 лв., от които 18 млн. 852 хил. лв. са за медицинска дейност и 400 хил. 300 лв. за медицински изделия. Има Решение № 4 на Надзорния съвет от 17 януари 2017 г., с което тази дейност трябва да се изплати. До ден-днешен тази дейност не е изплатена. Тук не поставям въпроса за другата надлимитна дейност, за другите периоди – за 2015 г. 50 млн. лв., и т.н. Ние считаме, че определено това решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса трябва да се изпълни. Пак повтарям – то е в размер на 19 млн. 252 хил. 300 лв. В последно време много се говори за отказа от заплащане на денталната дейност, която касае протезиране на възрастни хора над 65 години. Тук искам всички ясно да разберете, че протезирането не е само възстановяване на естетиката на тези хора, това е възстановяване на функцията. Известно е в медицината, че нарушенията в дъвкателната функция водят до нарушения в почти всички системи на организма. Нарушеното храносмилане е един от най-тежките проблеми на възрастните хора. Затова ние предлагаме в съответствие с предложението на Българския зъболекарски съюз с увеличение на неразпределенията, тоест парите да се вземат за сметка на неразпределената част от резерва, едно увеличение с 15 млн. лв. на бюджета за дентална дейност, което да гарантира протезиране на възрастните хора над 65 г. от 1 септември 2018 г. Мисля, че това са само част от проблемите, с които можем да се занимаваме. Мисля, че трябва да бъдем ангажирани всички. Това, с което не мога да се съглася, е, че когато шест месеца ние говорим за проблемите в здравеопазването, когато министърът на здравеопазването в оставка се съгласява, когато

Мисля, че този бюджет вещае сериозни проблеми в сферата на здравеопазването. Те ще бъдат най-вече в областта на болничното здравеопазване – на държавните болници, на болници със смесено участие и на общинските болници.

Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За мен така предложеният проектобюджет не е адаптиран към потребностите на здравната ни система и затова аз няма да го подкрепя и съвсем накратко ще изкажа моите аргументи. Не може в една съвременна развиваща се държава с ефективна здравна система, каквато имаме претенции да имаме, да се налага със Закон мораториум върху нови медицински дейности и лекарствени продукти.

чужди страни, европейски страни и там остойностяването на това лечение е в пъти по-скъпо от това в България. Тези пари, ако един български пациент отиде да се лекува в друга държава, в която има право – в Европейския съюз, ще бъдат платени пак от нашата Здравна каса в пъти по-скъпо, отколкото ако това лечение се проведе тук, в България. Как болниците, които така или иначе вече са достатъчно задлъжнели, ще могат да се преструктурират и да ъпдейтват своята дейност, при положение че имат такава забрана със закон? Какво правим с 230 млн. лв. задължения към чужди здравноосигурителни каси? Какво правим със 72 млн. задължения на Здравната каса към болниците, към така наречената надлимитна дейност, колкото и да ми е неприятно да говоря за лимити. Това са все пак извършени услуги, за които болниците са направили разходи, и ние няма как да не ги платим, тъй като тези разходи са направени, защото са спазили Конституцията – не са върнали нито един български пациент и са му предоставили така необходимата услуга да го лекуват. Какво правим с денталната помощ и с обещаните средства за протезиране на възрастните хора? Това, което е предложено като увеличение, едва ще стигне за покриването на тези дейности, които до момента са финансирани от Здравната каса в частта „Дентална помощ“. Другото, което като цифри е важно, имаме 408 млн. лв. увеличение. Имаме обаче 72 млн. лв. задължения към болниците за надлимитна дейност. Имаме 230 млн. лв. неразплатени към чужди каси. Имаме с разрешение на Надзорния съвет от тази година решение да се прехвърлят 35 млн. лв. за неразплатени лекарствени продукти към новия бюджет за 2018 г. Тогава колко ще се получи увеличението за тази година, ако се имат предвид тези пари като разход? Всички Вие знаете и ако всички признавате, че сривът на здравната система тръгна именно от онези 2 млрд. лв., които се прехвърлиха 2010 г. от сферата на здравеопазването в общия бюджет, и ако признаете, че това е така, сега е моментът да се коригирате и да помислим за една сериозна корекция на тези цифри, които са предложени в момента в този Закон. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ибришимов. Реплики?

Уважаема, госпожо Председател, уважаеми народни представители! Не знам доколко са интересни дебатите за нашите гости, но видимо личи, че няма особен интерес от страна на народните представители към това как ще се харчат 3 млрд. и близо 900 млн. лв. – 3 млрд. 900 млн. лв., които в буквалния смисъл касаят здравето и живота на българските граждани. В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. има нови моменти, има стари решения и предизвестен резултат. Има заявени приоритети, които нямат отражение в бюджета. Този бюджет трябва да реши една много трудна и конкретна задача: как да се удържат рамките на този бюджет, разходите, и в същото време да се покрият високите очаквания, и с основание, на пациентите, които искат да се лекуват с високо технологични диагностични процедури и с най-иновативните терапии, открити от медицинската наука до днес? Този бюджет обаче трябва да реши тази трудна и конкретна задача в една дисбалансирана система и нашите опасения са, че този бюджет, въпреки че предлага повече пари за здраве, ще задълбочи тези дисбаланси. Диспропорциите са повсеместни, те са регионални, те са между лечебните заведения, те са в структурата на плащанията за медицинска дейност и за лекарства, в заплащането за извънболнична дейност и разходите за болница. В този смисъл, ако обърнем внимание на новите моменти в този бюджет, трябва да отбележим, че той е с повече средства – 407 милиона повече. Тези пари, обаче не са повече, защото някой е благоволил да ги даде, а в голямата си част са вследствие на това, че се повишава минималната работна заплата, повишават се праговете, повишава се плащането от страна на държавата на групите, за които тя се грижи и осигурява. Също ново решение е оперативният резерв от 10% да бъде намален на 3%. Не знам дали това е най-далновидното решение. Идеята на тези резерви беше в последното тримесечие да има буфер и да се реагира според проблемите, възникнали през текущата година. Все повече и все по-често говорим за разпределение на този резерв, още първото тримесечие, поради това че не сме преценили тенденциите, когато правим един бюджет. На трето място, нов момент са две алинеи, с които се налага мораториум на новите дейности – разкриването на нови лечебни заведения, както и заплащането на нови молекули. Няма да се съгласим с това, че ако общинско заведение, например в Казанлък, Разлог, Златоград, Преслав, Кубрат, реши да разкрие нова дейност, защото е закупило нова апаратура с помощта на общинските власти или има нови лекари, стипендианти, които са дошли, например, те да получат забрана да разкриват такива дейности. Вярно е, че държавата и институциите трябва да регулират разкриването на лечебни заведения там, където има свръхпредлагане, но това не е проблем на голяма част от областите и регионите в България. Това е проблем на София и на няколко университетски центъра. Признавам, както казаха и колегите, абсолютно нов момент при разглеждането на тазгодишния бюджет е, че за първи път отсъства от залата и от дебата здравен министър по определени причини. Старите моменти са всеизвестни – любимото на всички ни балансирано бюджетно салдо. Не знам как можем да говорим за балансирано бюджетно салдо, при положение че се знае, че 260 милиона се дължат за лечението в чужди клиники и тези клиники рано или късно ще изискат тези средства? Не може Касата и Надзорът да се правят, че няма такъв дефицит и такова задължение! В този смисъл лансираното бюджетно салдо все повече се превръща в една счетоводна еквилибристика, която не отразява истинското финансово състояние на Здравната каса, още повече, че през 2016 г. например в отчета на Здравната каса отчетохме излишък, при положение че дефицитът се задълбочава, а неразплатените разходи на лечебните заведения отдавна минаха психологическата граница от 500 милиона. Това всъщност ще бъде първият въпрос, който ние ще зададем на следващия министър на здравеопазването. В този смисъл този бюджет може да се нарече „Бюджет на отложената реформа“ бюджет на безизходицата, бюджет на опита да се осигури временно спокойствие. В същото време този бюджет е израз на невъзможността да се спрат тенденциите в здравеопазването, на невъзможността да се спре финансовата деструкция и да се излезе от ситуацията. В този смисъл резултатът е очакван и той ще демотивира медицинските специалисти, които работят в системата, въпреки повечето пари, защото те ще продължат да работят в една ситуация априори конфликтна; пациенти, които са късно диагностицирани, защото не виждаме как профилактиката е приоритет, при положение че средствата за извънболнична помощ и за медицинско диагностични дейности не са увеличени; ще продължаваме да виждаме фалирали болници. За първи път се заговори, че освен болници, ще фалират структури в извънболничната помощ! Защото заради увеличението на минималната заплата, мен поне ме убедиха икономисти и хора, които управляват ДКЦ-та, че те ще имат огромен проблем, защото няма да получат кой знае какво увеличение за следващата година, и за първи път ще говорим за това, че ще фалират структури в извънболничната помощ, което наистина е иновация. Ще завърша с един приятелски съвет към колегите от ГЕРБ. Уважаеми колеги, разгърнете предизборната си програма. Изводът е, че грешката не е в нещо друго, а е в системата, в модела. Дори и Вие във Вашата предизборна програма записахте нещо, което ние пишем от 12 години демонополизация на Здравната каса. Вие сте записали поетапна демонополизация, каквото и да значи това, защото до този момент никой не е обяснил какво означава това. Споделете с обществото – споделете, ако искате с опозицията, с пациентите, но най-вече със съсловните организации какво смятате да правите, защото до този момент не чухме идеи за промяна и за реформа. Ние отново декларираме, че ще подкрепим специално демонополизация на Касата, както и всички стъпки, що се отнася до електронно здравеопазване в системата. Ние няма да подкрепим този бюджет поради това, че той ще продължава да задълбочава дисбалансите в системата и няма да реши проблемите, които са в тази система. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаема д-р Джафер. Декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“. Заповядайте, господин Жаблянов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В тежките години на Втората световна война българският народ – неговите духовни водачи, смели и честни граждани, различни политически сили, застанаха в защита на българските евреи. Със съвместните усилия на различни, по своите идейни и политически убеждения, но демократично мислещи, обществени слоеве беше извършено дело, несравнимо по своя мащаб и краен резултат – спасяването на българските евреи. Тази историческа истина не може да бъде подменена, пренаписана или изкривена от заинтересовани политически среди и държави. Тя намери своето подобаващо място в отношенията между българския и еврейския народ и се превърна в ценност на нашето междудържавно общуване. Българската социалистическа партия е участвала в този исторически подвиг чрез своите представители, чрез работническите демонстрации в Коньовица и Ючбунар. Следователно напълно несъстоятелно е който и да е било да поставя под съмнение нашата позиция. Защото тя не е просто устно изразена, както позициите на редица съвременни партии, а за нея са загинали като членове на Българската Натан Зилберщайн, Леон Таджер, Емил Шекерджийски, Мати Рубенова, Моис Леви, Буко Леви, Вела Рубенова и стотици български евреи. Ние изразяваме нашата дълбоко безпокойство и несъгласие с опитите политическата дискусия в днешното Народно събрание да бъде фокусирана непрекъснато върху периоди от историята, които разделят нашата нация. Очевидно това е търсено целенасочено. Убедени сме, че нашата отговорност днес, като представители на българския народ, е да уважаваме историята и да не я използваме за нови противопоставяния. По отношение на изказването на народния представител от парламентарната група на „БСП за България“ Иво Христов, той вече поднесе своите извинения за направената от него квалификация. Напомняме, че далеч по-груби квалификации, като „лош материал“, „прости“ и подобни по отношение на българите, са правени от сегашния министър-председател, за които изказвания извинения не са поднасяни до този момент. Изразяваме нашето дълбоко убеждение, че народните представители, независимо от коя парламентарна група, имат обща конституционна и гражданска отговорност да работят за по-доброто бъдеще на българските граждани и българската държава.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз искам да започна моето изказване с цитиране на думите на уважавания министър на финансите господин Горанов,

е несвършената работа в българския парламент – многото очаквания, малкото изпълнени задача. Необходимо е да се проведе дискусия в парламента за това какъв ресурс е необходим за реализирането на адекватно здравеопазване, което се финансира от бюджета на НЗОК. И той спомена неговото виждане за това кой печели от този бюджет – търговците на лекарства и търговците на медицински изделия. Но от неговото внимание убягна нещо, което е твърде важно за нашата система, и нещо, на което ние сме обръщали многократно внимание, а това са интересите на търговците на клинични пътеки. В това определение няма нищо незаконно, тъй като по закон болниците представляват търговски дружества и те упражняват търговска дейност. Акцентът в бюджета на Националната здравноосигурителна каса и рязкото увеличение на средствата в момента са в раздел „Болнична помощ“. Там увеличението е над 400 милиона при абсолютно повтаряща се схема на разпределение и още повече при забрана в съответния параграф на Заключителните разпоредби на този Закон, за създаване, обсъждане на нови клинични пътеки, нови клинични процедури и нови дейности. Тук е професор Плочев, уважаван от мен специалист. Ние многократно сме говорили в публичните срещи с него, че трябва да има сериозно преразглеждане не само на финансирането на едни или на други сега съществуващи клинични пътеки, но и за разделянето на определен тип клинични пътеки, тъй като те вкарват в своето инкорпориране съвсем различни по биологична агресия и финансоемкост, респективно, заболявания. Като последствие от това се получиха аномалии, които Вие всички добре познавате, но аз ще си позволя сега да ги напомня. Възникването на множество частни отделения в областта на клиничната онкология и хематология – области на клиничната медицина, които изискват много сериозно финансиране и които в цял свят не са приоритет на частните лечебни заведения. Рязко намаляване на дейността на педиатричните отделения и на педиатричните лечебни заведения поради рязко занижаване на финансирането на клиничните пътеки по педиатрия. Също така интерес в последните месеци и години представлява така нареченото „публично-частно партньорство“ към отделенията по хемодиализа. Но механизмът, по който се разпределят пациентите във всички тези области – няма да споменавам интервенционната кардиология, станала вече печално известна, е много добре познат, ако не на финансистите, то на професионалните лекари в системата. Всичко това довежда до реалната необходимост между първо и второ четене, тъй като се надявам да има чуваемост, особено от членовете на Здравната комисия, да бъде направено сериозно преразглеждане не само на сега съществуващите клинични пътеки, но да се намери възможност – обръщам се специално към професор Плочев, да бъдат структурирани нови клинични пътеки, и аз ще Ви кажа какво е нашето конкретно предложение. Този сериозен финансов ресурс от 400 млн. лв. следва да бъде насочен в позиция балансиране между отделните лечебни заведения, тъй като – позволявам си да го кажа като професионалист – сегашните болници за активно лечение отдавна са загубили част от своята стойност, поради това че не могат да изпратят близо до населените места, до местата, където живеят съответните пациенти, пациенти, които биха могли в общинските болници, по-малките лечебни заведения, да бъдат долекувани. Такава пътека не съществува. Обръщам се към професор Плочев и го моля с всички негови възможности, както и към уважаемия министър Ненков, да се направи възможното между първо и второ четене, не само декларативно да казваме, че сме съгласни или не с нещо, което е декларирано като основа на рамката на бюджета, да се пренасочат средства към общинските лечебни заведения. Да бъде създадена такава клинична пътека, която да даде възможност на глътка въздух на тези лечебни заведения, тъй като те иначе ще се превърнат в домино, което едно след друго ще пада в рамките на следващата 2018 г. На следващо място, бих искал да обърна внимание на уважаемите колеги върху проблема на още един параграф, който представлява според мен недопустимо вмешателство в конституционните права на българските граждани за достъп до модерно иновативно лечение. Това е параграфът, в който практически се забранява вкарването на нови молекули през цялата 2018 г. Много добре си спомням на едно съвещание в Брюксел, когато един от министрите на държава – членка на Европейския съюз, министърът на здравеопазването на Словакия заяви: „Аз не съм съгласен в моята държава болните с онкологични заболявания да имат 20% по-малко шанс да бъдат излекувани, отколкото във всяка друга държава – членка на Европейския съюз.“ С това не сме съгласни и ние, с това не е съгласна и нашата нация! Имаше много разумно предложение на Българския лекарски съюз, което обаче не беше взето предвид при създаването на параметрите на този Закон – всички нови молекули, които ще бъдат въведени в следващата календарна година, да приключват обсъждането си до август предходната година. Това беше пренебрегнато и по този начин се създава този прецедент, който противоречи на правото на всеки български гражданин. И тук имам още един въпрос. Министерството на здравеопазването излезе с една похвална инициатива, която беше приветствана от всички парламентарни групи в Комисията по здравеопазването – въвеждането на така нареченото „състрадателно лечение“ на пациенти, които са в сериозно състояние, при тежки заболявания, но които могат да бъдат повлияни успешно от молекули, които ще бъдат заплатени от иноваторите, тоест от самите фирми. Е, как да си обясним този професионален нонсенс? От една страна, Министерството на здравеопазването въвежда възможността за лечение с иновативни молекули на пациенти в България, а от друга страна, се спира възможността при тези пациенти, при българските граждани да бъдат въвеждани възможностите за тяхното лечение. Това българските граждани никога няма да ни простят. Не бива между първо и второ четене да не се обърне внимание на този проблем и той да не бъде решен в неговата благоприятна посока. На следващо място, но не по-малко по значимост, искам да обърна внимание и да подкрепя Лекарския съюз, както и Асоциацията на общопрактикуващите лекари в това, че в този бюджет не се намери философия за балансиране между болнична и доболнична помощ. Всички ние сме наясно, включително и представителите на Министерството на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса, че въртележката на клиничните пътеки изтощава ресурса на Националната здравноосигурителна каса, а същевременно обезкръвява доболничната помощ. В бюджета няма нищо в тази насока, което да балансира нещата, и затова между първо и второ четене смятам, че трябва да бъдат направени необходимите усилия. И на последно място, но не последно по значимост, нищо в този бюджет не показва, а то беше показано много добре от професионалното съсловие – Български лекарски съюз, промяна в заплащането на медицинските специалисти. Никъде – нито в клиничните пътеки, нито в целия алгоритъм на Закона, който здравноосигурителна каса, не е отделена и дума на проблема „мотивиране на медицинските специалисти“. Ако и това не се случи сега, още повече че сключването на Националния рамков договор, и затова предупредихме Лекарския съюз, че има един абсолютен дебаланс – ние затваряме рамката на бюджета на НЗОК и договорът идва четири месеца по-късно, когато той вече е при свършени обстоятелства и на практика промените могат да бъдат само козметични.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Михайлов! споделяйки по-голямата част, да не кажа, почти всичко от това, което казахте, но не изцяло, няма как да възприемем субектността, която Вие възприехте по отношение на дискусията, или формите, които трябва да бъдат

с оглед на това да се дефинират приоритетите и да се реализира най-после реформата в системата на здравеопазването. Но вотът на всички наши съграждани по време на парламентарните избори определя субектността кой да бъде управляващ, кое да бъде управляващо мнозинство, впоследствие конструирано. Не че опозицията няма право на конструктивни и алтернативни предложения. Напротив, ние сме готови и преди малко, пак ще цитирам, д-р Джафер направи много такива, след малко и аз ще ги изкажа. Политиките трябва да се формират от управляващото мнозинство. Ние да бъдем конструктивни като опозиция, готови сме на това. Даже предлагам да има консенсус най-после реформата в здравеопазването да се случи, но ясна е отговорността на управляващите в това отношение и те не могат да бягат от нея. Това трябва да бъде предложено, ние да обсъдим и да направим най-после следващи конструктивни, градивни крачки, така че системата на здравеопазването в нашата страна да отговаря на всички световни и европейски стандарти. Тук отговорността е ясна и субектността трябва да бъде ясно дефинирана, за която имаме готовност това да бъде по този начин. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Реплика? доктор Найденова. Трета реплика – доктор Джафер,

Той е прав, че по отношение на предложения бюджет на НЗОК за 2018 г. има повече финансов ресурс за здравеопазване. професор Михайлов, не само количеството е от значение, а и това как се управлява този ресурс. Затова между първо и второ четене ще направим предложения за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК, както и на законите, имащи отношение към него, а именно: Законът за здравето, Законът за лечебните заведения, Законът за здравното осигуряване, Законът за държавния бюджет, Законът за социално подпомагане и Кодексът за социалното осигуряване. Благодаря Ви. Уважаеми професор Михайлов, предстои председателство. В Комисията по здравеопазването беше казано, че ние имаме два приоритета. Вторият е достъп до съвременно лечение. Може би затова днес тук няма нито министър, нито вицепремиер, който отговаря за ресор „Здравеопазване“. Но има началник на кабинета по председателството, забележете! Благодаря, уважаема доктор Джафер. Дуплика – професор Михайлов, заповядайте.

независимо от това, което казвате Вие, доктор Чакъров, че инициативата трябва да бъде на управляващите, даже съм бил критикуван и от колеги, че основният законодателен инициатор това е Министерският съвет, планината не отива при Мохамед, Мохамед трябва да отиде при планината. Тоест в момента се нуждаем от инициатива, дошла от парламента, за да преодолеем един сериозен проблем, и този проблем се казва „българско здравеопазване“. Този бюджет няма да отговори на проблемите. Дори с предложените от нас промени няма да отговори на тези проблеми! И ако няма воля за дискусия, воля за промяна, то ние скоро ще се отзовем